„ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 054-01-3, внесен от Крум Костадинов Зарков и група народни представители на 15 януари 2020 г. На свое заседание, проведено на 29 януари 2020 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 054-01-3, внесен от Крум Костадинов Зарков и група народни представители на 15 януари 2020 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието: господин Данаил Кирилов – министър, и госпожа Даниела Белчина – държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство“;

и господин Стефан Кюркчиев – заместник-председател; от Софийския районен съд: господин Константин Кунчев – съдия. Законопроектът беше представен от господин Зарков. Той посочи, че с него се създава правен механизъм, който да обезпечи дейността в съдебната система чрез въвеждането на забрана за употреба на процесуални действия, които не са съобразени с добрите нрави и които изразяват грубо неуважение към съдебната система, съда и страните в процеса. Добави, че Законопроектът цели ограничаването на процесуални действия, които са груби, нецензурни, заплашителни обидни, като същевременно с него не се ограничава достъпът до съд на гражданите и организациите. Господин Зарков отбеляза, че Законопроектът допълва предприетите законодателни промени в Закона за съдебната власт, с които се забранява използването на заплахи, обидни и нецензурни думи или квалификации в съдебните производства. Законопроектът предлага създаването на общо правило, приложимо за всеки етап от процеса, според което употребата на груби и нецензурни думи, обиди и заплахи ще има за последица това процесуално действие да се смята за неизвършено, като в случай на подадена искова молба с такова съдържание се предвижда тя да бъде върната на подателя. Министърът на правосъдието изрази подкрепата си към Законопроекта и отбеляза, че предложенията са закономерна последица от предприетите промени в Закона за съдебната власт и би могло да се мисли за аналогична разпоредба в Административнопроцесуалния кодекс. Господин Кирилов добави, че процесуалните действия в открито съдебно производство и особено устните изявления разкриват по-различна динамика от писмените изявления на страните и следва да се съобрази тази разлика. Госпожа Марчева изказа благодарност от името на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за предложените законодателни промени и отбеляза, че те отразяват дългогодишни затруднения в дейността на българските съдилища. Господин Трифонов, господин Кюркчиев и господин Кунчев посочиха, че промените ще спомогнат за налагането на дължимия към участниците в процеса стандарт на поведение. В обсъждането взеха участие народните представители Анна Александрова, Христиан Митев, Явор Нотев, Филип Попов и Крум Зарков. Господин Митев изрази подкрепата си към Законопроекта и добави, че между първото и второто му гласуване могат да бъдат предложени редакции за прецизиране на текстовете. Господин Нотев подкрепи идеята на вносителите, като изрази становище, че не следва да се стига до прекомерно ограничаване на правото на защита. Той отбеляза, че предвидените последици от непристойното и грубо поведение на страната в процеса не следва да се отнасят към правата и предмета в съдебния спор. В отговор на поставените въпроси народните представители Филип Попов и Крум Зарков посочиха, че Законопроектът предвижда инстанционен контрол при връщане на исковата молба и добавиха, че предложените промени гарантират правото на гражданите и организациите на достъп до съд. Те уточниха, че в хипотезата на обидни и нецензурни изявления в рамките на стартирал процес страната, която ги е употребила, има възможност да преповтори процесуалното действие при спазване на дължимото уважение към съда и страните в рамките на преклузивния срок. Госпожа Александрова благодари на гостите за изразените становища и допълни, че при изработване на окончателния вариант на текстовете ще бъдат съобразени всички доводи и съображения. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 18 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, №

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Докладът на Правната комисия беше прецизен и подробен, така че само с няколко думи да обясня и уточня причините, довели до този законопроект. Надали много от Вас знаят, но в последните няколко години се наблюдава изключително тревожна тенденция при процесуални действия, отправени до съда, включително при подаване на искови молби, да се използват хулителни твърдения, заплахи, обиди, цинични изрази, които се насочват както към ответната страна, така и към самия съд и към магистратите. Употребата на този недопустим език не разкрива просто и само липса на възпитание от извършителите на подобни действия, ползването му всъщност е непристойно поведение в съдебната зала, което пречи на целия процес да се развива нормално. Той задръства до голяма степен и съдебните ни зали и пречи на съдиите да вършат онова, за което са призвани, а именно да въздават С авторите на Законопроекта много внимателно премерихме нормите, така че да не се достига до каквото и да е ограничение на правата на гражданите на достъп до съд. Тези права, както знаете, са прокламирани както в нашата Конституция, така и в Конвенцията за защита на правата на човека и ние в мотивите, ако се запознаете, сме цитирали достатъчно практика, която казва кога и при какви условия те могат да бъдат ограничавани. Всъщност правото може да бъде ограничавано тогава, когато има очевидно злоупотреба с него, а тези изрази, ще се съгласите, представляват достатъчно сериозна индикация, че човекът, изправил се пред съда, не търси защита на своите права, а търси да обиди, да заплаши или да възпрепятства правосъдието по някакъв начин. Само две думи за политическия контекст, защото той си заслужава да бъде отбелязан. В Правната комисия ние постигнахме пълен консенсус по този законопроект и аз изказвам своята благодарност на народните представители от ГЕРБ, които защитиха идеята, включително на министъра на правосъдието, който я подкрепи. Това всъщност е продължение на действие, започнало преди няколко седмици по предложение на групата на ДПС, и на господин Хамид, който виждам тук на първия ред, когато вписахме подобна принципна норма в Закона за съдебната власт. власт. Тази норма, за да възпроизведе наистина ефект, е необходимо обаче и процесуалните закони да бъдат приведени в съответствие с нея. Днес ние правим това по отношение на гражданския процес, където, за съжаление, този феномен е най-силно разпространен. В Комисията се разбрахме, че ще продължим тази работа по отношение и на другите процесуални закони, които представляват различна специфика, а именно Административнопроцесуалният и Наказателно-процесуалният.

започва и продължава всъщност една обща работа, обща дейност на този парламент, в която заедно ще направим важни крачки, така че съдебната зала да стане онова място, където хората търсят и получават справедливост, а магистратите да бъдат уверени, че ще имат всички инструменти, за да дисциплинират страните, които не разбират къде точно са отишли.

Не виждам. Ще подложа на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, вносител Крум Зарков и група народни представители на 15 януари 2020 г. Гласували

„ДОКЛАД за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика, № 054-01-2, внесен от Александър Сиди и Калин Николов Поповски на 14 януари 2020 г. Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 22 януари 2020 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика. На заседанието присъства Султанка Петрова, заместник министър на труда и социалната политика. Законопроектът беше представен от народния представител Александър Сиди. Предложението за промяна се прави във връзка с приоритетите на правителството за намаляване на административната тежест. Целта на Законопроекта е да се намали броят на изискуемите документи за вписване в Регистъра на социалните предприятия. Този регистър е създаден в Министерството на труда и социалната политика и се води и поддържа от него. С влизането в сила на новия параграф от Законопроекта ще се спомогне за използване на вече събраната информация от страна на държавната администрация за физически и юридически лица, без да е необходимо до се събира същата информация от няколко институции за различни цели. цели. Чрез транспортната схема на междурегистровия обмен (RegiX) ще се верифицира ще се верифицира нужната информация, подадена от заявителите за вписване в Регистъра на социалните предприятия. Към Законопроекта е приложена Предварителна оценка на въздействието на Законопроекта. В Комисията бяха получени становищата на Министерството на труда и социалната политика и на Министерството на финансите. И двете становища подкрепящи, като от Министерството на финансите правят предложение за редакционна поправка на текста на параграф първи. В проведената дискусия взеха участие народните представители Надя Клисурска, Георги Гьоков и Хасан Адемов. В нея беше коментирана средата за междурегистров обмен, която предоставя възможност за реализиране на интерфейс за автоматизирано подаване и обслужване на стандартизирани заявки за административни услуги по електронен път. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 18 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика, № 054-01-2, внесен от Александър Сиди и Калин Поповски на 14 януари 2020 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Ангелова. Ще имаме ли становище на вносител? Заповядайте, господин Поповски. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Докладът на Социалната комисия, който чухте, общо взето изяснява същността на този проектозакон. Това е една малка, но много важна поправка за работата на Министерството на труда и социалната политика при регистрацията на социалните предприятия – да има право да ползва системата RegiX,

Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ние, от парламентарната група на ГЕРБ, ще подкрепим Законопроекта на колегите Поповски и Сиди във връзка с промени в Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика. Тази промяна дава основание на Министерството на труда и социалната политика в качеството му на заявител да изисква достъп до служебно събраната и известна информация от Националната агенция за приходите, налична в съответните регистри, администрирани от НАП в средата за междурегистров обмен. Съгласно Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика Министерството на труда и социалната политика води Регистър на социалните предприятия. Тази промяна ще доведе до намаляване броя на изискуемите документи за вписване в Регистъра, съкращаване на сроковете за предоставяне на административната услуга издаване на удостоверение за регистрация на социално предприятие, разширяване възможностите за подаване на документите по електронен път и най-вече намаляване на административната тежест за физическите и юридическите лица, които са субекти на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика. Благодаря Ви.

Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика, № 054-01-2, внесен от Александър Сиди